Откривам заседанието. Имаме необходимия кворум.

Давам думата на вносителя – госпожа Искра Фидосова. Заповядайте, госпожо Фидосова. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, след като приехме промяна в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приехме Решение за сливане на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. Нямаме изрична разпоредба в Преходните и заключителни разпоредби за освобождаването, но след консултациите, които проведохме с колегите-юристи от всички парламентарни групи, приехме, че следва да изготвим такъв проект за освобождаване с оглед коректност и липса на спор за това кой до кога е компетентен и може да взима решения. Ще прочета проекта за решение за освобождаване на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол: „Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република и във връзка с § 20, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол Р Е Ш И: 1. Освобождава като членове на Надзорния съвет на преобразуваната Агенция за приватизация: Теодор Стоев Стоев Руси Вичов Механджиев Димитър Христов Христов

Емил Радославов Бозуков Ерхан Юксел Чаушев Пламен Димитров Стоилов Руси Иванов Статков Петър Милков Комаров 3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.” Колеги, записахме тази точка втора. Предвидили сме я по същия начин и в проекта за решение за избор на членовете на вече новата Агенция за приватизация и следприватизационен контрол със същото съдържание, за да е ясно, че в един и същи момент, след като и обнародването ще бъде в един и същи брой на „Държавен вестник”, ще се прекрати мандатът на двете агенции, които вече не съществуват в тоя си вид, и ще се започне мандатът на новоизбраните членове на новата агенция. Благодаря. Благодаря. Желания за изказване? Не виждам. В такъв случай ще подложа на гласуване прочетения проект за решение. Моля народните представители да гласуват.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, първо ще направя процедурно предложение за допускане в залата на предложените от всички парламентарни групи – направени в срока за предложения – за членове на Надзорния съвет: госпожа Юлия Рачева Ненкова, Орлин Вилхелм Иванов, Михаил Владимиров Владов, Димитър Петров Бъчваров, Руси Иванов Статков, Севджан Мустафов Съдкъев и Петър Иванов Петров. Обратно процедурно предложение? Няма. Уважаеми народни представители, поставям на гласуване направената процедура за достъп в залата. Моля, гласувайте!

ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, преди да започне днешното заседание, разговарях с представители на всички парламентарни групи и ме упълномощиха да представя и да Ви запозная с кандидатурите, предложени от всяка една група, за избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Ще го прочета във вид на проект за решение: Е Н И Е за избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република и чл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол Р Е Ш И: 1. Избира: Юлия Рачева Ненкова Орлин Вилхелм Иванов Михаил Владимиров Владов – Парламентарна група на ГЕРБ Руси Иванов Статков – Парламентарна група на Коалиция за България Севджан Мустафов Съдкъев – Парламентарна група на ДПС Петър Иванов Петров – Парламентарна група „Атака” Димитър Петров Бъчваров – Парламентарна група на Синята коалиция - за членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. 2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.” Правя процедурно предложение, което моля да бъде подложено на гласуване, членовете на Надзорния съвет на агенцията да се гласуват ан блок. Има ли друго предложение? Няма. В такъв случай ще подложа на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител госпожа Фидосова – всички членове да бъдат гласувани ан блок. Моля народните представители да гласуват.

гласуват. Гласували 126 народни представители: за 124, против 2, въздържали се няма. Предложението е прието. Сега, уважаеми народни представители, поставям на гласуване ан блок прочетените от госпожа Фидосова нови членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Моля народните представители да гласуват.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, продължаваме по доклада на Комисията по здравеопазването. Постъпило е предложение от народните представители Стефани Михайлова, Даниела Дариткова, Доброслав Димитров, Пламен Цеков и Йоана Кирова – да се създаде § 4. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 4 със следната редакция: § 4. В „Допълнителната разпоредба” се правят следните изменения и допълнения:

са местата в помещение, където работникът или служителят полага труда си или до което има достъп във връзка с изпълняваната работа.” 3. Създава се § 1а: „§ 1а. „Обществени места” по смисъла на чл. 56 са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, включително и: а) обектите на § 1, т. 9, букви

от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност; г) средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, заведения за хранене, прилежащи към туристически туристически хижи по смисъла на чл. 3, ал. 3, точки 1, 2, 3 и 10 от Закона за туризма; д) предприятия за производство, съхраняване и търговия с храни, заведенията за хранене и развлечения, както и заведенията за хранене, прилежащи към туристически хижи - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване; е) сградите, до които всяко лице има достъп, включително и административните учреждения и други сгради, в които се обслужват или имат достъп достъп гражданите; ж) асансьорите и стълбищните клетки на всички видове сгради и други; з) транспортни средства за обществен превоз - влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролейбуси, метровлакове, микробуси на маршрутни таксиметрови линии,

въздържали се 28. Предложението е прието.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще Ви запозная с Допълнителния доклад на Комисията по здравеопазването към Доклада за второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, който касае текстовете в Закона за закрила на детето. „Комисията по здравеопазването на свое извънредно заседание, проведено на 20 май 2010 г., след проведени консултации и постигнат консенсус между парламентарните групи, разгледа и обсъди следното предложение. Предложение от народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 4а, който става § 5, със следната редакция, като следващите параграфи се преномерират, съответно: „§ 5. В Закона за закрила на детето (Обн., ДВ, ...) се правят следните допълнения:

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията да се създаде § 4а, който става § 5,